**Friščić, Josip (HSS)** Kao što je već bilo i najavljeno danas ćemo završiti sa točkom 12. a ona je - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlada Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni Sporazuma između Vlada Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima i Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 536 Predlagač je Vlada Republike Hrvatske. To je P.Z. br. 536. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod utvrđivanja dnevnog reda izjasnili smo se o hitnosti postupka. Amandmani se mogu podnašati do kraja rasprave. Raspravu su proveli dva odbora i to Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješće ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Državna tajnica Tatjana Vučetić. Izvolite. Hvala ugovornice su se obvezale da će na zamolbu, a sukladno uvjetima propisanim sporazumom međusobno izvršavati kaznene presude koje je donio sud jedne države ugovornice protiv državljanina druge države ugovornice ili protiv osobe koja na njezinom području ima prebivalište, a kojim se izriču sljedeće kazneno-pravne sankcije uvjetna osuda u kojem slučaju se preuzima nadzor nad osobama kojima je izrečena uvjetna osuda tijekom vremena provjeravanja ili kazna zatvora ili druge mjere lišenjem slobode, sigurnosne ili odgojne mjere. Temeljni uvjeti za preuzimanje izvršenja ili nadzora prema odredbama sporazuma su pravomoćnost presude, državljanstvo države izvršenja ili prebivalište u državi izvršenja, obostrana kažnjivost, suglasnost osuđenika, pristanak države presuđenje i države izvršenja, preostalo vrijeme izdržavanja kazne zatvora, mjere lišenja slobode i uvjetne osude koji ne može biti manji od šest mjeseci. Razlozi za odbijanje, preuzimanje i izvršenje ili nadzora su protivnost temeljnim načelima pravnog sustava države izvršenja ili međunarodnim obvezama države izvršenja, politička, vojna ili fiskalna priroda djela na koje se odnose pravomoćna presuda, .../Govornica se ne razumije./... osobe u vrijeme počinjenja kaznenog djela, zastara izvršenja kaznene sankcije, načelo ne bis in idem, presuda donesena in absencia, presuda koju je donio izvanredni sud, azil koji osuđena osoba uživa u državi izricanja presude. Sporazumom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima donesenim 2004. godine mijenjaju se pojedine odredbe temeljnog sporazuma, te se proširuje teritorijalno područje teritorijalno područje primjene Sporazuma na cijelo područje Bosne i Hercegovine čime se stvaraju uvjeti za dosljednu primjenu režima međusobnog izvršavanja sudskih odluka predviđenog sporazumom na cijelom državnom području obiju država ugovornica. Sporazum i ovaj privremeno se primjenjuje od dana potpisivanja. Sporazumom između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima donesenih u drugom mjesecu 2010. godine mijenjaju se pojedine odredbe temeljnog sporazuma kojim izmjenama je cilj napuštanje suglasnosti osuđenika kao uvjet za preuzimanje izvršenja strane kaznene presude kojim je izrečena kazna zatvora ili mjera lišenja slobode ili uvjetna osuda, a čime se želi osigurati učinkovito provođenje provođenje postupka preuzimanjem izvršenja, a u svrhu osiguranja izvršenja kaznenih sankcija izrečenih osuđenicima koji bijegom na državno područje države svog drugog državljanstva žele izbjeći izdržavanje izrečene im kazne. Sporazum se također privremeno primjenjuje od dana potpisivanja. U prigodi potpisivanja ovog potonjeg sporazuma ministri pravosuđa dviju država održali su sastanak o kojem je sačinjen i zapisnik, a kojim su ministri zbog jasnoće provedbe samog sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima zauzeli jedinstven stav o sljedećim pojmovima: pod pristankom na prijenos izvršenja ili nadzora u smislu čl. 2. st. 1. točka 4. sporazuma kako je izmijenjen podrazumijeva se zahtjev za priznavanje izvršenja strane sudske odluke upućen od strane države moliteljice zamoljenoj državi. Nakon provedenog postupka i priznanja strane sudske odluke dodatnu suglasnost države moliteljice nije potrebno tražiti. Pod dijelima vojne, političke i fiskalne prirode u smislu odredbi čl. 3. st. 1. točka 2. osnovnog sporazuma imaju se smatrati standardi iz ove kategorije djela utvrđeni europskim konvencijama koje uređuju ovo područje. Sukladno tomu iznimke se ne mogu odnositi na djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom. Sporazumom kako je izmijenjen ne uskraćuje se pravo osobama koje bez suglasnosti izdržavaju kaznu u jednoj od država ugovornica da sukladno odredbama osnovnog sporazuma na vlastiti zahtjev kaznu izdržavaju u državi svog državljanstva ili prebivališta. Isto se odnosi i na osobe koje su u postupku izvršenja odluke. Ovim zakonom potvrđuju se temeljni sporazum i 2 sporazuma kojima su sačinjene određene izmjene kako bi se njihove odredbe u smislu čl. 140. Ustava RH smatrale dijelom unutarnjeg pravnog poretka RH. I u tom smislu predlažemo da se usvoji. Hvala vam lijepo. Hvala državnoj tajnici na uvodnim obrazloženjima i pojašnjenjima. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo onda na raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a uvažena kolegica zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice i kolege. Moram odmah reći na početku da će klub SDP-a podržati donošenje Zakona o potvrđivanju potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, Za napomenuti je da je još Vlada Republike Hrvatske još 3. siječnja 2003. godine donijela odluku o pokretanju postupka za sklapanje ovog sporazuma. Zaista nije trebalo nam 7 godina da u međuvremenu i dopunimo ugovor i da evo tek sada dođe on pred naše klupe i da mi danas o njemu raspravljamo i vjerujem da ćemo uskoro i glasovati o njemu. nije zakon kojeg ćemo nazvati lex Šimić i da je on donesen upravo radi tog jednog slučaja. Jer godinama znamo da upravo koristeći zapravo zloupotrebljavajući blagodat dvojnog državljanstva da su neki ljudi radili teška kaznena djela i u Hrvatskoj i u BiH i nekim drugim susjednim zemljama, nakon što bi bili osuđeni oni bi osujetili izvršenje i pobjegli od ruke pravde te zemlje te našli utočište u nekoj drugoj zemlji, mnogi u Hrvatskoj,a mnogi su i pobjegli iz Hrvatske. Zato Hrvatska ne bi trebala biti licemjerna pa onda upirati prstom na Šimića, a tajiti i prešućivati mnoge, mnoge koji su našli utočište u Hrvatskoj. Među njima su visoki dužnosnici HDZ-a u BiH, među njima je Jelavić, među njima je Ivan Bender, među njima su mnogi koji tamošnje vlasti traže. Neki ih traže radi toga što su već pravomoćno osuđeni, a neke se traži zato što se pokreće, zato što je pokrenut kazneni postupak i to zbog vrlo teških i ozbiljnih djela. Zbog ratnog zločina, zbog klasičnog kriminala, ubojstava, bludničenja. Prošle godine je pobjegao košarkaški trener, sklonio se u Hrvatsku jer je silovao 14-godišnjeg dječaka. Hrvatska mora naći odgovor i za ove, ja znam da to nije predmet sada ovog ugovora, mi sada govorimo samo o izvršavanju ugovora, odnosno o izvršavanju sudskih odluka i to onih koje su pravomoćne. I još ću nešto reći o tome, naime svi ćemo se složiti i tu je jedno suglasje postoji, da ništa gore ne izvrgava ruglu institucije jednu državu kao odluka koja se ne može izvršiti. Bolje da onda nikad pokrenut postupak nije bio nego kad se takva odluka ne može izvršiti. U bilo kojoj stvari. Bilo u upravnoj stvari, u prekršajnom, u građanskoj stvari, a pogotovo u kaznenoj stvari. To najviše blamira državu, njezine institucije i ruši povjerenje ljudi u pravdu. Naprosto dozvoljava se tim ljudima da se rugaju da se rugaju institucijama, da se rugaju državi. I zato je dobro, možda uvijek se eto treba dogoditi jedan slučaj koji će onda evo zakotrljati cijelu situaciju i nastojati razriješiti ove stvari. Dakle, evo još jednom da ponovim, mnogi se nalaze u BiH, ne samo ovaj slučaj o kojem najčešće mediji pričaju nego mnogi drugi su pobjegli, ali jednako tako mnogi su se i sklonili. I ne zna se više jel blamira državu to što joj je netko pobjegao, što je dozvolila da joj pobjegne, ili što trpi takve kriminalce kao poštene građane u RH. I to to je jednostavno jedan veliki problem koji mi moramo riješiti. Druge zemlje ga imaju u manjoj mjeri. Postoji jedno opće načelo da ni jedna zemlja ne izručuje svoje državljane. Mi se sjetimo i našeg potpis zakona o pristupanju statutu stalnog Međunarodnog kaznenog suda za kaznena djela ratnog zločina gdje je Hrvatska bila među prvim potpisnicima tog stalnog Međunarodnog kaznenog suda. Međutim, taj kazneni sud sudi samo za specifična kaznena djela, odnosno za kaznena djela ratnog zločina. I to je stalna institucija, i tu nema onda ovog instituta da bi se neka zemlja mogla pozvati na to ako je zemlja potpisnica, a taj sud je počeo sa svojim radom jer je dovoljno bilo zemalja potpisnica, evo ponavljam među kojima je i Hrvatska da bi se pozvao eto na tu činjenicu da ne izručuje svoje državljane. Međutim, kod ove druge vrste klasičnog kriminaliteta mi smo u ozbiljnom problemu i u tom smislu smo u većem problemu nego bilo koje druge zemlje, najviše zemlje u ovoj regiji, zemlje koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije. Slovenija ima manjih problema, neće ona primiti, kako ne bježe u Sloveniju, nego najčešće bježe iz Hrvatske u Srbiju, Crnu goru čak i manje u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina je najveće utočište ali jednako tako i obrnuto iz Bosne i Hercegovine u najvećoj mjeri bježe u Hrvatsku u manjoj mjeri u Srbiju. Znači neki problem je. Nije samo da ti ljudi imaju dvojno državljanstvo Hrvatske i Bosne i Hercegovine, počesto su to kombinacije i sa Bosnom i Hercegovinom, i Slovenskim državljanstvom, kako se to Sloveniji ne događa. Zato što on na svojoj granici tretira tog građanina dok nije ušao u Sloveniju u svoju zemlju kao stranca, tek kada je on ušao na njen teritorij on postaje njezin državljanin ukoliko ima državljanstvo te zemlje i onda je ta zemlja se dužna ponašati prema njemu kao prema vlastitom državljaninu. vlastitom državljaninu. Tu je najveći problem s granicom, što nema takav jedan uređen sustav sa našim kaznenim tijelima da bi mogla osujetiti izigravanje sudske presuda. Evo prilikom, ako je netko osuđen, ako je već propušteno, nećemo ulaziti u sudske postupke zašto mu nije oduzeta putovnica, ako netko napušta našu zemlju bez obzira što on ima dvojno državljanstvo mi ga tretiramo kao našeg državljanina. Bez obzira što će on tamo pokazati drugu putovnicu, on je naš državljanin i može mu se uskratiti izlaz iz zemlje, nikada to nije učinjeno, ni u jednom slučaju, ni kada su bježali ni kada su dolazili. To više nije slučajno. To nije slučajno, to se događa i zašto se to radi, jer se to može događati. događati. Ovo je jedan prvi korak da se tome stane na kraj. Međutim, nije dovoljno samo Ministarstvo pravosuđa, tu treba raditi pogranične službe, carinske službe i moraju biti umreženi. Tu samo Ministarstvo pravosuđa ne može puno napraviti, ono se evo ovako dovijava ovakvim ugovorima. Pitanje je dakle kada se riješi ovo pitanje dakle nema dvojbe da se ne radi o nikakvom automatizmu, nego da se radi o jednoj određenoj proceduri ali taj ugovor omogućava takvu jednu proceduru da se onda osobe koje se to tiče podnose odgovarajuće pravne lijekove i dakle imaju sva pravna sredstva koja im stoje na raspolaganju. Međutim, ovo je svakako pitanje da mi pokušamo razriješiti naš najveći problem, mi ne možemo reći mi imamo taj institut i mi sada tu ništa ne možemo, ali mi imamo taj problem koji mi moramo riješiti i mi ne možemo biti gluhi, nijemi i slijepi da Hrvatsko da Hrvatsko pravosuđe traži brojne osumnjičenike i već optuženike za teška kaznena djela, jedan nam je pobjegao u Njemačku pa se svako malo javi i ruga se Hrvatskoj. A taj se često viđa u posjetima naših državnika kada idu u Njemačku i on uvijek kruži oko bilo koje političke garniture i nedavno je osramotio nađevši se u takvom krugu sa našom premijerkom Kosor kada je bila u Njemačkoj. A traže ga, pravomoćno je osuđen od jednog suda, dva druga suda županijska ga tuže za gospodarski kriminalitet. Naravno da ćemo ovo lakše riješiti kada uđemo u Europsku uniju, međutim, problem dvojnog državljanstva kojeg su mnogi zloupotrebljavali on se mora razotkriti od samog početka kako su mnogi ljudi dobijali dvojno državljanstvo. Neki su ga dobivali po zakonu, i tu je sve čisto druga je stvar što su ga zloupotrijebili. Ali postavljam pitanje koje sam postavila na Odboru, kako je netko rođen u Srbiji, nema nikakve veze s Hrvatskom dobio Hrvatsko državljanstvo i mi sada doznajemo, nikada nije boravio nego kasnije to se otkriva, kada je boravio, kada je činio kaznena djela i to se otkriva pred Srpskim pravosuđem, da imaju Hrvatsko državljanstvo čime su to onda oni zadužili Hrvatsku kada su kriminalci dobili Hrvatsku putovnicu, to je sramota prije svega za nas. Koliko je ono putovnica podijeljeno u Mostaru i nitko nikada za to nije odgovarao. Da. Podijeljene su putovnice ljudima protuzakonito, i mi vidimo koji su to ljudi, preko sredstava informiranja vidimo da se to često radi o kriminalcima za drogu, organizirani kriminal, sada se sudi jednoj takvoj kriminalnoj skupini u Beogradu. I mi to moramo razriješiti, mi moramo razriješiti te zlouporabe tko je tim ljudima, koji po zakonu nikako, ni po ondašnjem ni po današnjem Zakonu nisu mogli dobiti Hrvatsko državljanstvo. Evo, Klub SDP-a podržava donošenje ovog Prijedloga zakona svjesni da to samo Ministarstvo neće moći učiniti da je to interdisciplinarna stvar da bi se prije svega ovaj Ugovor proveo, proveo, vidimo da ministar ima ozbiljne volje i on je to obećao i ostaje kod svog obećanja ali ostaje i ovaj veliki problem za one koji nađu pribježište, koji nađu utočište, azil od progona za ozbiljna i teška i teška kaznena djela, mi to moramo konačno staviti na tapet i taj jedan institut koji i dalje egzistira kod nas apsolutno ga relativizirali kako bi doskočili takvim kriminalcima i obeshrabrili ih u takvim njihovim rabotama. Hvala. Hvala kolegice. Imamo jednu ispravku navoda kolega Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Nije točno da se za jednim dužnosnikom HDZ-a iz Bosne i Hercegovine traga po Hrvatskoj, to je netočan navod. I druga stvar o ovome svemu što ste kazali ja mislim da bi bilo dobro upitati bivšu ministricu pravosuđa.

radi se pogledajte na internetu radi se o Ivanu Benderu visokom HDZ dužnosniku Bosni i Hercegovine zatim se radi. Ma nemojte molim vas. ... U Hrvatskoj se nalaze i bivši zatim dalje federalni pripadnik Ministarstva obrane Ivan Hasimović, general Ivan Meić. Pogledajte molim vas na internetu pa će vam biti sve jasno.

Nemojmo tako ispravljati nemojmo se tako služiti tablicom POslovnika. Sve ono što negdje piše na portalima lako je dostupno, svako može pročitati. Prelazimo na dalje na raspravu po klubovima, kolegica zastupnica Ana Lovrin u ime Kluba HDZ-a. Izvolite kolegice.

Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Zakona sporazuma između Vlada Republike Hrvatske i Vlade Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršenju sudskih odluka o kaznenim stvarima koje je donio sud jedne države ugovornice protiv državljanina druge države ugovornice ili protiv osobe koja na njezinom teritoriju ima stalno prebivalište. Podržat će iz razloga jer će ovim sada potvrđivanjem i izvršavanjem ovog sporazuma koji će već u primjeni biti omogućeno izbjegavanje upravo situacija o kojima je bilo govora u polemičkim tonovima, jesu li istinite ili nisu istinite. Pa ako i jesu onda će omogućiti da sve te osobe koje su osuđene na području jedne države sustigne ruka pravde i ne mogu izbjegavati izvršenje presude na području druge države. Kako one koji su pobjegli iz Bosne u Hrvatsku tako i obrnuto onih koji su pobjegli iz Hrvatske u Bosnu. Što se tiče Bosne i Hercegovine odnosa u ovom dijelu poboljšanja pravnog prometa i načela koje je zaključen zbog načela pravičnosti socijalne rehabilitacije osuđenih osoba, koja se mislila postići u najvećoj mjeri na način da se osuđenoj osobi omogući izdržavanje kazne u domicilnoj državi, ali se to s vremenom zapravo izrodilo zbog određenih odredaba ovoga sporazuma izrodilo se na način da osoba koja je osuđena je mogla upravo izbjegavati izvršenje sankcije, jer je za to bio potreban njezin pristanak. Dakle, ovaj sporazum koji je prvi zaključen još 1996. sa Bosnom i Hercegovinom doživo je svoju izmjenu ne čekavši od one 2003. kada je podnijeta prva inicijativa za tu izmjenu, nismo čekali 7 godina nego je taj sporazum izmijenjen već 2004. godine za vrijeme ministrice Vesne Škare Ožbolt, kada je unijeta u ovaj sporazum jedna bitna izmjena, mala tekstom ali sadržajno jako bitna, dakle obuhvatila je tom izmjenom i područje Republike Republike Srpske, dakle ne samo Federacije Bosne i Hercegovine već cjelovito područje Bosne i Hercegovine. I evo do ove sada zadnje izmjene 2010. godine kada je otklonjena ona zapreka da tako osuđene osobe zaista nad njima kaznena sankcija bude izvršena, a to je uvjet njihovog pristanka koji je potreban. Dakle, sada sa ovim izmjenama također tekstualno malim, ali sadržajno izuzetno bitnim briše se odredba da je potreban pristanak osuđene osobe, u svim člancima gdje je on bio potreban. I također se dodatnim zapisnikom koji su ministri potpisali uz ovu zadnju izmjenu sporazuma definiraju neke možda odredbe koje su bile sporno tumačene, a to je utvrđuje se točno što se smatra pristankom na prijenos izvršenja ili nadzora i još što je važnije, dakle definira se ona iznimka od toga kada se neće preuzimati izvršenje ili nadzor. Dakle ukoliko se to djelo za koje se izvršenje sankcije traži ako je ta pravomoćna sudska odluka političke, vojne ili fiskalne prirode pa se onda i definira koji koji standardi se primjenjuju, dakle utvrđuje se da se primjenjuju standardi utvrđeni europskim konvencijama koje uređuju ovo područje, a da prema tome onda isto u to ne potpadaju ne odnosi se na djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, što znači da se ne odnosi ni za kaznena djela za ratne zločine. Evo dakle, iz razloga što smatramo da nitko ne smije izbjeći ruku pravde da ne smije izbjeći izvršavanje kaznene sankcije ili nadzora ukoliko se radi o uvjetnoj osudi, mi ćemo podržati donošenje ovog zakona. Rekla bih da zaista postoji problem zloporabe dvojnog državljanstva. On je najizraženiji ovdje nama sa susjednim državama. Svi upiru zbog nekih poznatih slučajeva na područje Bosne i Hercegovine. Ali što se tiče Bosne i Hercegovine evo mi sporazum imamo, imali smo kakav takav, sada imamo dobar jer je pretrpio ove zadnje izmjene. Ali recimo sa Srbijom nemamo nikakav sporazum iz razloga što Srbija jednostavno neće potpisati takav sporazum. A kao što znamo mnoge osobe imaju dvojno državljanstvo Srbije i Hrvatske i mnoge osobe su se sklonile na područje Hrvatske. Srbija kao i Hrvatska ima ustavnu zabranu izručenja vlastitih državljana. I stoga su te osobe na području Srbije na području Crne Gore sasvim mirne i sasvim zaštićene. Ali Hrvatska provodeći načelo da za kaznena djela treba odgovarati, treba ih procesuirati, treba biti suđen, nastoji suradnjom između državnih odvjetništava na način da se tim državljanima dostavljaju svi dokazi koje Hrvatska ima da bi se progon kazneni provodio na područjima tih država, jer je to sada jedini mogući način. Hrvatske, Hrvatska upravo predloženim ustavnim promjenama o kojima smo jučer govorili je otvorila mogućnost u pogledu ne izručenja vlastitih građana. Što se tiče instituta ne izručenja vlastitih građana to je institut koji poznaju mnoge europske države i mnoge svjetske države. On je uobičajen jer država štiti svoje štiti svoje državljane ne od toga da ne bi odgovarali za počinjena kaznena djela već da bi ih izručivali možda u neke države u čije pravne sustave nemaju povjerenja zbog mogućih političkih implikacija ili nedostatne demokratičnosti ili razvijenosti pravnih sustava na području tih država. No, što se tiče Hrvatske ona će ulaskom u Europu dakle ući u krug zemalja koje će imati europski uhidbeni nalog. Znači, unutar zemalja članica Europske unije, a što se tiče ostalih zemalja ovim ustavnim promjenama otvorit će se mogućnost sklapanja međusobnih sporazuma o izručenju Naravno i ti će se sporazumi dogoditi onda kada države procijene da mogu imati međusobno povjerenje u svoje pravne pravne sustave. Dakle, Hrvatska u tom smislu je poduzela što treba poduzeti. Ali u nekim slučajevima dakle ne može ono što ne želi druga država. Ne bi bilo nipošto dobro da država otvori mogućnost i da otvoreno izručuje svoje državljane bez ikakvoga pitanja, a da ne dobije reciprocitet od drugih država. I kao što je ovdje već detaljno elaborirano, dakle ovim sporazumom se određuju uvjeti pod kojima će se vršiti nadzor i izvršenje sudskih odluka o kaznenim predmetima. Dakle, ne a priori, ne bezuvjetno. Također iznimke kada se on neće preuzimati. Određen je postupak, određeno je vrijeme stupanja na snagu ovoga sporazuma. I evo ja bih još također podržala i tu odredbu u ovom sporazumu da se on primjenjuje od dana potpisivanja. Dakle, da sve ove slučajeve izbjegavanja izbjegavanja odgovornosti da se u odnosu na njih postupak mogao poduzeti odmah, a da zapravo sporazum stupa na snagu 30 dana nakon što zadnja potpisnica obavijesti da je provela postupak ratifikacije sukladno nacionalnom zakonodavstvu. Evo, još jedanputa mi podržavamo ovaj sporazum u cilju da svak' odgovara za počinjena kaznena djela i da ne mogne izbjeći sankciju. Hvala. Hvala lijepo. Drugi klubovi se nisu prijavili. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Dragutin Lesar. Nema ga. Gubi pravo na raspravu. Arsen Bauk. Nema ni Arsena. Izvolite kolega. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege. Uvodno bih želio istaknuti da podržavam prijedlog zakona, jer se njime uređuje izvršavanje sudskih odluka u kaznenim stvarima koji su od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Posebno bih pohvalio napore predlagatelja koji su rezultirali potpisivanjem sporazuma kada znamo da su pregovori o njima vođeni od 2004. godine, da je bilo potrebno izgraditi odnose uzajamnog poštovanja i povjerenje između dviju država što zasigurno nije lagan posao nakon svih ratnih događanja. Koliko god naziv samoga zakona zvučao pomalo čudno za istaknuti je da se radi o tri sporazuma, te da zadnji sporazum rješava obostrani interes za uređenje suradnje na području kaznene politike dviju država u izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima za čije provođenje načelo univerzalnosti nije dalo potrebne rezultate. Stoga brisanjem suglasnosti osuđenika kao uvjeta za preuzimanje izvršenja kaznene presude ovaj sporazum otklonit će dosadašnje probleme, osigurat će učinkovito provođenje postupka preuzimanja izvršenja, a sve s ciljem da se osigura izvršenje kaznenih sankcija izrečenih osuđenicima koji bijegom na državno područje države svoga drugoga državljanstva žele izbjeći izdržavanje kazne zatvora. Mišljenja sam da je dobro da se sporazum primjenjuje od dana potpisivanja kako bi se što prije mogle započeti određene radnje. Ali isto tako valja ukazati da potpuna primjena sporazuma neće biti jednostavna. Na temelju svega iznijetoga podupirem donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima, Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i izmjeni Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske, Vlade Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima i Sporazuma između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izmjenama Sporazuma o međusobnom izvršavanju sudskih odluka u kaznenim stvarima. Hvala uvaženi kolega. Ovime smo iscrpili prijave pojedinačne rasprave, a samim time ja i zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kada se za to steknu uvjeti. Rekli smo da idemo do točke 12. Tu smo stigli, pa ćemo onda i današnje zasjedanje završiti. Nastavljamo sutra u 11,00 sati glasovanjem. Hvala vam lijepo.